Уважаеми колеги, направихме опит да се свържем с министър Кацаров. Министър Кацаров не вдига телефона си, включително и на мен. Госпожо Атанасова, заповядайте за процедура. След това преминаваме към гласуване на направени процедурни предложения. Госпожо Председател, благодаря. Процедурата ми е по начина на водене. Истински съжалявам, че след толеранс от може би час, който дадохме и на министър Кацаров, говоря за Народното събрание, и на министър Асен Василев, когото също поканихме, ако господин Кацаров не може да дойде, да ни отговаря на въпросите, не може да бъде открит, за да даде становище по предложената актуализация и това е становището на правителството. Госпожо Председател, помня, че на Консултативния съвет по национална сигурност, където присъствахме председателите на парламентарните групи и Вие, госпожо Председател, без да има нужда, господин Кацаров присъстваше и надълго и нашироко обясняваше необходимостта от актуализацията на бюджета. Сега, когато е дошъл моментът Народното събрание да гласува тази актуализация, няма нито един представител на Министерския съвет, който да защити актуализацията,

да положите всички усилия да дойде член на Министерския съвет, защото е необходимо Народното събрание да вземе някакво решение, а ние не знаем параметрите. Поне господин Салчев да ги каже в пленарната зала или представител на Министерския съвет да го направи. Унижение е за Народното събрание – мисля, че

Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Полагаме усилия министърът да дойде в пленарната зала. Отново го призовавам да дойде в пленарната зала, защото дебатът за промяната на Закона за Националната здравноосигурителна каса е в Народното събрание – това, което настояваме от самото начало, е, че трябва да се случи в пленарната зала. Заповядайте, госпожо Капон. Госпожо Председател, тъй като бюджетът на Националната здравноосигурителна каса е изключително важен, както и средствата, за които говорихме преди малко в Комисията по бюджет и финанси, и трябват обяснения, предлагам да прекратим заседанието, за да могат комисиите да заседават тази вечер. Подлагам на гласуване да прекратим заседанието – и без това работи работна група по бюджет и финанси, и утре да продължим със заседанието, а други комисии, които се налага, да заседават. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: От името на парламентарна група ли правите това? Да. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на днешното пленарно заседание. Гласували

Сега преминаваме към процедурното предложение, направено от Ивайло Христов за прекратяване на дебата. (Шум и реплики.) Гласували

Уважаема госпожо Председател, предлагам от предложението на народния представител Мая Манолова и група народни представители да се гласува отделно точката: „Създава се нов ред

Заповядайте за процедура.

предложение за гласуване ред по ред. Гласували 209 народни представители: за 89, против 118, въздържали се 2. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване процедурното предложение на Димитър Делчев за разделно гласуване по предложението на Мая Манолова и група народни представители. Гласували

за средствата, които са на ред 3.5.1 за децата с онкохематологични заболявания. Надявам се, че докато стигнем до гласуване, да имаме, и затова предлагам разделно гласуване на това предложение на Костадин Ангелов и група народни представители – конкретно

Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение за разделно гласуване. Гласували

Или професор Салчев трябва да излезе и да декларира, че по Постановлението са преведени тези пари, които ние получихме в Бюджетната комисия, за да сме сигурни,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз не мога да декларирам нищо, а ще Ви прочета Постановлението.

Тук са и подробностите – Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3, от Закона за публичните финанси. Благодаря Ви, професор Салчев. Заповядайте за процедура. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа, прочетоха ни постановлението, но вътре има две неща, които се финансират със сума, която е по-голяма от тази, за която дискутираме. До момента все пак нямаме гаранция, че точно сумата, която дискутираме, ще отиде за това, което дискутираме, тоест имаме общо 23 милиона, но все още не чухме, че тези 13 милиона ще отидат за целта, за която дискутираме. Така че това съмнение остава у нас дали наистина тези средства са осигурени и дали ще отидат за тази благородна кауза? Аз лично не съм убеден. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Чобанов. Преминаваме към гласуване. Каква Ви е процедурата? По начина на водене. водене. Надявам се да ми кажете какво е нарушението. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Госпожо Председател, в момента правим нещо, което изглежда наистина като нищо. Сега ще Ви кажа защо. Първо, няма кой да ни отговори на въпроса тези 23 милиона, които са гласувани в Министерския съвет, от тях 15 милиона ще бъдат ли използвани за лечение на българските деца в чужбина; какво ще се случи с разликата от 8 милиона; с тези 8 милиона какво ще се финансира? Именно затова направихме предложение да се гласува ред по ред, за да стане ясно на всички, че българските деца ще бъдат обезпечени, българските граждани ще бъдат обезпечени, лекарите на първа линия и всички онези поправки, които правим и които бяха разгледани в една таблица, на която отново никой не ни отговори. Много Ви моля, раздаваме едни милиони, гласуваме и аз съм сигурен, че ако зададете въпрос на 5 народни представители, случайно подбрани, никой няма да може да Ви отговори какво гласуваме в момента. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ангелов. Преминаваме към прегласуване.

Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители. (Шум и реплики.) Вашето предложение гласувахме на прегласуване за разделно гласуване, което направи госпожа Капон – това гласувахме преди малко. На първото гласуване не го подкрепихме, госпожа Капон излезе и направи процедура за прегласуване, и на второто гласуване не го подкрепихме. Преминаваме към гласуване на предложенията на народния представител Мая Манолова и група народни представители в частта:

Подлагам на гласуване предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители в неподкрепената му част. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на Георги Ганев и Александър Симидчиев в неподкрепената част. Гласували

(Ръкопляскания.) Предложението е прието. Преминаваме към следващото предложение – на Корнелия Нинова и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

Подлагам на гласуване предложението, направено от Костадин Ангелов и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

Уважаеми колеги,

приехме и предложението на Корнелия Нинова в неподкрепената част. Имаме ли готовност за окончателна редакция, тъй като това води до разместване на числата? Господин Кацаров, моля за Вашата дума

Уважаеми госпожи и господа народни представители, оттеглих се, за да не Ви попреча да гласувате по-бързо изменение на Закона за бюджета на Само едно уточнение. За да не се създава погрешно впечатление, че Народното събрание е взело някакво погрешно решение, няма проблем с финансирането на лечението на децата в чужбина. Средствата са предвидени в Закона, който ще гледате предполагам утре, за изменение на Закона за държавния бюджет. Те се превеждат като трансфер от Министерството на здравеопазването. Няма нужда да се притеснявате. Не е нужно да ги гласувате в днешния закон. Бъдете спокойни за това нещо. Продължете с гласуването и приемането на Законопроекта, така че да приключим днес, Здравната каса да работи спокойно. Няма особена драма с бюджета на Националната здравноосигурителна каса. От гледна точка на здравната система е много по-важно това, което ще гласувате със Закона за държавния бюджет. Там са основните средства, които се превеждат като трансфери за първа линия, там са средствата и за лекарства, с които купува – ремдесивир и прочее, Министерството на здравеопазването. Те са от ключово значение за битката с ковид. Това, което приемате днес като актуализация, е допълнение към разходите на Здравната каса, които така или иначе тя прави. То ще допълни текущите ѝ разходи. Те са разчетени така, че да стигнат до края на годината и особена драма с този бюджет наистина няма.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, бюджетът на Националната здравноосигурителна каса, нейните приходи, нейните разходи и трансфери се приемат от Народното събрание. Тяхното изменение също се приема от Народното събрание. Решението на правителството за предоставяне на допълнителен трансфер може да стане, след като колегите от Народното събрание гласуват тази възможност. Не искам да съм на мястото на управителя на Националната

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа! Уважаеми господин Министър, от Вашия отговор разбрах, че средствата не са предвидени, а евентуално, като стигнем до Закона за държавния бюджет, в онзи общ кюп, който ние определяме неслучайно като модела на джипката, там евентуално тези средства ще ги има. Дали ще ги има, не знам, защото преди малко имахме работна група. Там не останах с впечатлението, че допълнително ще трябва да гласуваме тези средства, а тук излиза, че ще трябва да ги гласуваме. Има някакво противоречие. И като цяло, тъй като се бавят и конституционни процедури, разтакават ни, вече този модел на джипката има своето естествено надграждане и се превърна в модела на джипкатурата. Благодаря Ви, господин Чобанов. Господин Каримански, заповядайте да обясните може ли да преминем към гласуване на § 1, или трябва да прекъснем заседанието за свикване отново на извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси, или за прекратяване на заседанието?

Точно така. Затова предлагам да прекъснем и утре сутринта Бюджетната комисия… (Силен шум и реплики.) Няма кога сега. Кога? Кой ще смята сега? Приехте на Корнелия Нинова предложението, приехте друго предложение, приехте на Ганев предложението. (Силен

изчисленията абсолютно точно. Има частично противоречиви текстове, които бяха направени, така че тази вечер трябва да се направят изчисленията и утре в 9,00 ч., както каза председателят, трябва да е Комисията. (Силен шум и реплики.) Предлагаме прекратяване на заседанието – това ми е процедурата.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Правя процедура с обратно предложение с един-единствен аргумент – преди по-малко от 15 минути беше отхвърлено подобно предложение. Същото предложение беше отхвърлено. Предлагам, госпожо Председател, ако Вие не дадете почивка за изработване на допълнителния доклад, така както поиска господин Каримански, съм готова да се ползва почивка от името на парламентарна група, ако това ще помогне на процеса. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Госпожо Атанасова, почивката е не повече от 30 минути. По-скоро да отложим с един час заседанието и да го направим…

продължаваме. Моля председателят на Бюджетната комисия да ни докладва дали имат готовност за разчет на окончателна редакция на § 1, или нямат. Можем ли да продължим гласуването? Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Бюджетната комисия няма готовност да докладва (шум и реплики от ГЕРБ-СДС), затова моля, заседанието да бъде прекъснато. Утре сутринта Бюджетната комисия продължава работата си (шум

Няма да могат да бъдат приети останалите параграфи. Искам да Ви кажа, че в момента и министърът, и НЗОК експертите казват, че

Да, добре. Много Ви моля да се изкажа. Направено е процедурно предложение от Мария Капон за прекратяване на заседанието. Ако това предложение не бъде прието, тогава ние можем да продължим с обсъждането на бюджета на НЗОК, да минем всички текстове и утре да оставим гласуванията. (Шум

Бюджетната комисия си е свършила работата и затова прекратихме Правната комисия, на която трябваше да се разглеждат важните закони за Бюрото за защита на главния прокурор и за Закона за съдебната власт – закриване на специализираните съдилища и специализираната прокуратура? Защо прекратихте заседанието?

господин Делчев. Няма как да гледаме успоредно закони в комисия и да имаме пленарно заседание. Пленарното заседание все още не е прекратено. Ако се приеме предложението на Мария Капон, заседанието ще бъде прекратено. Ако не се приеме предложението на Мария Капон, предлагам да продължим с обсъжданията по бюджета на § 2, § 3 и § 4 и утре да преминем към гласуване по разчетите, дадени от Комисията по бюджет и финанси. Смятам, че това е разумното предложение, за да не губим време утре с държавния бюджет. Така ще имаме достатъчно време след обяд да обсъждаме държавния бюджет, а не отново да се връщаме и да започваме с бюджета на НЗОК. Госпожо Атанасова, заповядайте.

очевидно всички сме уморени. От 9,00 ч. сутринта заседаваме, имаше инфарктни ситуации, затова моето предложение е следното:

Обратно предложение на прекратяване? Да не се прекрати заседанието? (Реплика от Любомир Каримански.) Ама то е направено от Мария Капон. Подлагам на гласуване предложението, направено от Мария Капон за прекратяване на днешното пленарно заседание.

Господин Мирчев, моля да се държите малко по-възпитано. ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаема госпожо Председател, Вие сте блестящ юрист, имате дългогодишен парламентарен опит. Казвам го с дълбоко уважение – от Вас съм се учил на процедури. Може би прегласуванията не са от най-силната Ви страна. Вие много добре знаете, че няма как да имате прегласуване и въпреки това го сторихте. Всъщност, госпожо Председател, участвате в един цирк и всички тези процедури за прекратявания, всички тези предложения – разминавания на числата в бюджета, се към дясната част на залата) разиграват, за да може един човек, който стиска указа против Конституцията, против нормите на Конституцията, да може да си избере удобна за неговата кампания дата. ИВА МИТЕВА: Господин Хамид, имаше негласували народни представители и затова отмених гласуването. Резултатът беше същият. Продължаваме с нов § 2 – предложение на Мая Манолова. Моля за Доклад от председателя на Комисията или от член на Комисията. Заповядайте.

Заповядайте, госпожо Пешева. група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Костадин Ангелов и група народни представители: „В чл. 5: а) в ал. 1 след думата „болнична“ се добавят думите „първична и специализирана извънболнична“; б) в ал. 1, т. 1 след думите „на лекари“ се добавят думите „в първична и специализирана извънболнична в болнична медицинска помощ“; б) в ал. 1, т. 2 след думите „Здравни грижи“ се добавят думите „в специализирана извънболнична и в болнична медицинска помощ“;

Предложение на народния представител Костадин Ангелов и група народни представители: В чл. 5, ал. 2 след думите „на лекари“ да се добави „и на магистър фармацевти“.“ Комисията подкрепя по принцип предложението. по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и Красен Кралев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Ивайло Христов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Смятам, че пленарната зала ще подкрепи това предложение, защото се дава възможност да се премахне един пропуск, който признавам, че ние сме допуснали, а именно: допълнителната възможност за финансиране дейността на лекарите, на специалистите по здравни грижи и санитарите в лечебните заведения за болнична помощ, изключваше до този момент магистър-фармацевтите, които работят в болничните аптеки. Парадоксалното наистина беше, че помощник-фармацевтите, тъй като са в направление здравни грижи, получаваха допълнителни средства, а магистрите бяха пропуснати. Виждам, че много народни представители са направили аналогични предложения, затова вярвам, че единодушно ще бъде подкрепено това предложение. Нормално е в условията на извънредна епидемична обстановка всички специалисти, които имат отношение към оказването на медицинска грижа към пациентите, да бъдат стимулирани със средства от бюджета.

Колеги, много Ви моля, при проверка на кворума, когато се направи чрез компютризираната система и по един от другите способи и се установи, че в пленарната зала няма кворум, заседанието… Господин Манев, много моля. …заседанието продължава само с обсъждане, без да се гласува. (Реплики.) Ами точно така, но трябва да го направим по редовния начин. Затова тя прави процедура за проверка на кворум.

проверка на кворума чрез компютризираната система.

Няма кворум, продължаваме заседанието само с обсъждане на бюджета на основание чл. 46, ал. 4.

Съжалявам, че аз ще го направя. Днеска цял ден не знам защо си позволявате от това място, което заемате, да влизате в диалог с народни представители. С мен няколко пъти. Няма такава процедура, която сега приложихте. Добре, приложихте я. Ние по принцип нямаме гласуване сега и колежката поиска тази поименна проверка – незнайно защо, незнайно какъв резултат очакваше, Вие я приложихте. Моята Моята процедура по начина на водене е към Вас. Не бива – дори да сме изнервени, дори да сме уморени, да се опитваме да се държим с народни представители в залата като с ученици в VI клас. Първия път, когато ми направихте забележка, без да има защо – премълчах. Втори път искам процедура, Вие ми правите забележка от микрофоните, телевизиите излъчват всичко това, което се случва тук. Много мои колеги изпаднаха в тази ситуация днес. Моля Ви, коригирайте поведението си. Благодаря Ви. След това започнахте да говорите по мобилния си телефон. Когато предложих такова предложение да влезе в Правилника на Народното събрание да се налага наказание „порицание“ за говорене по по мобилен телефон в пленарната зала, ми беше отвърнато от Вашите представители в Комисията, че Ви унижавам и че това няма да се случи в пленарно заседание. Господин Манев, в другите държави дори не се влиза с мобилни телефони в пленарно заседание.

ако това решение не се приеме, ние продължаваме с дебат, тъй като и Бюджетната комисия заяви, че няма готовност с числата. Стана ясно още тогава, че ние продължаваме с дебата без гласуване и в случая затова нарушаваме Правилника. Все съм виждал в моя скромен парламентарен опит

Председател, празната зала по време на гледане на бюджет на Националната здравноосигурителна каса говори само по себе си за тези, които ги няма. Обаче, тъй като процедурата ми е по начина на водене, обръщам се към Вас. Виждам, че обстановката Ви е повлияла и на Вас на нервната система, на всички ни повлия. Искам да Ви кажа следното: от два дни „Движението за права и свободи“ и моята скромна личност се опитваме да помагаме на „Има такъв народ“ и на другите, които искат да направят промяна на бюджета, и на президента, и на служебното правителство. Смятам, че оценихте този труд. Поне десет пъти Ви вадим от ситуации, в които къде от незнание, къде от липса на опит, къде по други причини – нещата не вървят. Смятате ли, че това, което стана сега, ни мотивира да продължим в тази посока? Нека да отговоря: оттук нататък кооперативност по отношение на този и на другия бюджет не можете да очаквате никаква – нулева, не за друго, а защото не може ние, които не сме искали актуализация на бюджета, не може президентът и служебният кабинет, които искат актуализация. Вие, които имате ръководството на Бюджетната комисия, да искате от нас ние да бъдем кооперативни, да пазим финансовата стабилност, да дадем на пенсионерите и на гражданите, да направим всичко онова, което хората очакват от нас, а тук с демонстрации да ни се напуска залата. За какво? За да обслужим с промени в законите мафиоти, които са подсъдими, да им затворим съдилищата, за да не бъдат подсъдими, да бръкнем с пръст в раната. Това правят те Вашите колеги! Не бюджета, не здравето на хората, не лекарите, не пенсионерите – мафията! Това е промяната, подмяната! (Ръкопляскания от ДПС.) Обръщам се към българските граждани – това е подмяната! Благодаря Ви, господин Цонев. За изказвания? Господин Хамид, заповядайте за изказване. (Реплики.) Каква процедура, госпожо Александрова? Започна изказване на господин Хамид.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 за съжаление, трябва да обяснявате на лекарите, фармацевтите и на всички тези, които са на първа линия, че за тях пари няма да има. Ще им обясните, ще им обясните обаче на кого е вината. Тук аз, настроен още от първия параграф да подкрепя предложението на госпожа Манолова – нея я няма. Аз съм дошъл да подкрепя госпожа Манолова с ясното съзнание, че фармацевтите… (Реплики отдясно.) Не се обаждай там, ако обичаш, или излез, или влез. Фармацевтите са на първа линия, колкото всички лекари – десетки, стотици хиляди всеки ден влизат в аптеките. Това са хора на първа линия и заслужават подкрепа. Приехме сериозно призивите и на държавния глава и на служебния кабинет да актуализираме бюджетите, защото ковид ситуацията налага тази актуализация. Приехме насериозно всички тези призиви, макар че се отнесохме скептично, че могат да изготвят бюджета. Факт е, господин Министър, че те бламираха бюджетите. Изнесоха се и доказаха, че тяхното място не е в тази зала и никога вече, мисля, че няма да бъде, защото те лишиха българските лекари, българските фармацевти и всички онези, които са на първа линия да получат полагащото им се! Защо? Защото, господин Министър, маските паднаха. Вие нямате никаква вина. Маските паднаха, защото всичко това е било, за да може човекът, при когото бяхте преди малко и затова закъсняхте за единия параграф, да си нагласи удобна дата. Оказва се, че маските и там паднаха, защото призивите за актуализация на бюджета са били ала-бала. Оказа се, че Конституцията на Република България се нарушава само за да се избере една удобна дата за някого, защото това напускане сложи край на спора. Доказателството всички Вие го видяхте, видяха го и всички български граждани, уважаеми колеги! Мисля, Мисля, че това беше второто нарушение на Конституцията, първото беше заради онова шекер момче, което прилича на Джон Траволта. Тука колегите знаят. (Оживление. Шум.) Второто нарушение беше: няма да Ви дам третия мандат, защото не сте актуализирали бюджета. Ето, ние сме тук да актуализираме бюджета. Къде са вносителите? Аз искам да дойде госпожа Манолова – имам въпроси към нея, и ще ѝ подкрепя предложението. Ще подкрепим и другите предложения, които са разумни, защото българските лекари-фармацевти заслужават тази подкрепа, но тези, които дезертираха днес, не заслужават

от напускането на тази част от пленарната зала, които всъщност се обявиха за опозиция в един момент, а преди това напуснаха, когато трябваше да се гласува проектът им на кабинет и личните причини на техния министър-председател? Господин Хамид, тези хора са рецидивисти. Рецидивист е и президентът, който ни поставя условия, извива ръцете на парламента (ръкопляскания от ГЕРБ-СДС) – един път за актуализацията на бюджета, втори път за връщане на мандата, а сега сигурно е поставил още условия. И те в опитите си да отговорят на условията на президента, защото това е техният президент, който подкрепят официално и ще издигат за следващ мандат, объркаха тотално парламентарната процедура. Аз не завиждам нито на председателя на Бюджетната комисия, който наистина вече се чуди какво да прави, но той няма подкрепа от собствената си парламентарна група и от цялата

не бъдете толкова строг съдник на колегите, които напуснаха. Аз предполагам, че те не са разбрали за какво става въпрос. Ние при липсата на кворум вече не може да гласуваме. Това им го казвам, защото сега те гледат телевизия и викат: „Сега ние не направихме ли грешка, че излязохме – сега те говорят без нас.“ Затова ще се възползвам да призова и тях да се върнат. Ние няма да взимаме решения, просто ще могат да дойдат да участват в дебата, така че са добре дошли. Няма смисъл да се притесняват по стаите. И така, по някакъв начин ще успеят да замажат малко тази ситуация, в която сами се вкараха. Това с напускането на залата няма по никакъв начин да помогне на този бюджет. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Попов, аз и на Вас благодаря, че останахте, защото Вие разбирате ситуацията и видяхте същата ситуация при гласуването на бюджета на ДОО.

така че това не го приемам за аргумент. Има време, има начин – господин Каримански се справи прекрасно с предишния бюджет бюджет на ДОО, ще се справи и тук. Не трябваше под давление на емоцията всички да си тръгват и да обслужват нечии интереси, за които говори господин Цонев. Уважаеми господин Биков, аз не знам дали бръкнаха в контакта с жицата, но аз мисля, че всички вкупом влетяха в трафопоста.

Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Малко закъснях с процедурата с оглед изказващите се, но държа да я направя по начина на водене към Вас. Тя е изцяло и единствено към Вас. Смятам, че Вие нарушихте Правилника, допуснахте грешка като дадохте възможност на госпожа Капон с нейната процедура да бъде подложена поименна проверка. Член 46, ал. 3 казва: „Председателят във връзка с предстоящо гласуване“ – Вие подведохте залата и когато колегите заявиха, че тази процедура се извършва преди гласуване, Вие казахте: „Не, не е така, може по всяко време.“ Просто Ви правя забележка: моля Ви, следвайте стриктно Правилника. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Госпожо Александрова, нека четем Правилника с разбиране, защото с този текст ние гласувахме да не се прекрати заседанието. Това значи, че продължаваме до обсъждане и гласуване. Ние не можем да продължим с обсъждане без гласуване, ако не минем през процедурата на чл. 46. Затова подложих на гласуване предложението за проверка, направихме проверка, тоест преминахме към ал. 4 на чл. 46 – само обсъждане с определяне на дата и час за гласуване в утрешния ден, в началото на пленарното заседание. Благодаря Ви. Продължаваме нататък с господин Костадин Ангелов. (Силен

То е със списък от ръководството, казва Правилникът или със заявка с вдигане на ръка. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Все съм си мислил, че няма да дойде денят, в който да се срамувам, че съм в тази зала, но този ден дойде. Изключително ми е трудно да разбера като лекар как хората, които излязоха от тази зала, намериха сили като човешки същества, като хора – не като политически представители на формации, да гласуват против осигуряването на 15 милиона за лечението на българските деца в чужбина? Как не събраха смелост да подкрепят българските лекари в оставащите три месеца до края на годината – българските медицински сестри? Как и защо направиха това, което виждаме в момента, така че да не може да бъде взето едно решение? Категорично не мога да се съглася, че българските лекари, българските медицински сестри заслужават това поведение! (Шум и реплики.) Все си мислех, че поне в това Народно събрание

че „Демократична България“ ще послушат гласа на хората, защото това е производ на тяхното име, а „Изправи се!“ ще застанат горди пред своите избиратели и ще могат да ги гледат спокойно в очите, както те постоянно декларират, когато подкрепят интересите на всички! (Шум и реплики.) Днес, уважаеми дами и господа от „Има такъв народ“, от „Демократична България“, от „Изправи се! Ние идваме!“, ударихте голям шамар на българските лекари, на българските медицински сестри, на санитарите! Днес Вие с действията си спирате лечението на българските деца! Това е изключителен срам и позор от Вашите действия! Благодаря Ви. (Ръкопляскания Господин Ангелов, моля без излишен драматизъм. Милионите за българските деца, както стана ясно по-рано в заседанието, са осигурени. Бюджетът на Касата ще бъде гледан утре, след заседанието на Бюджетна комисия. Така че всичко, което казахте, не почива на никакви факти и е манипулация за пред камерите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин Зарков – за втора реплика.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 но демагогията, за съжаление, я опознах в тази зала, гледайки Вашата група през последните няколко години. Затова моля да ми отговорите на следните противоречия, след като сте толкова разстроен за децата. Между другото, има някаква граница на политическата демагогия и мисля, че здравето на децата минава отвъд нея, но това е Ваша. За да използвам Вашата риторика как обяснявате факта, че Вие бяхте напълно против актуализацията на бюджета, включително тази на НЗОК, и допреди малко се опитвахте да я саботирате, а сега казвате, че без нея няма да има пари за децата? Първи въпрос! Втори въпрос: как обяснявате факта, че след като Вашата политическа сила и Вие бяхте министър на здравеопазването български деца не могат да се лекуват в България, а трябва да ходят в чужбина? Трети въпрос: как си мислите, че като сте били шест месеца министър, трябва като гъба да поемете всичко, което тази партия е направила през последните 15 години в здравеопазването, а именно пълната му съсипия? И как мислите, лекарите, които Ви гледат, приемат думите Ви?

И пак съм аз, извинявам се, колеги! Господин Ангелов, при положение че за ин хаус процедури сте дали 7 милиарда незаконно…

съм, юрист съм. Мисълта ми е, че това, че ни трябва един час време, за да преизчислим актуализацията на бюджета, прави ли ни лоши?

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Аз няма да вляза в този тип на политическа риторика, в която се опитвате да ме вкарате, поради простата причина, че ще Ви изложа абсолютно рационални аргументи.

е 127 млн. лв. и в резерва на Касата има 25 млн. лв., които не са разпределени. Тези средства биха били абсолютно достатъчни, за да могат да бъдат задоволени нуждите на системата по отношение на това, което е свързано с ковид. В предложената актуализация на бюджета обаче има „и други“ разходи, които ни се предлагат. Ние сме били последователни и сме отстоявали две неща. Съжалявам, че госпожата излезе

е, че българските лекари, българските медицински сестри, санитарите имат нужда от подкрепа сега, защото вече са изморени. Защото година и половина тази криза върлува върху техните глави. Какво е направило ГЕРБ през последните 12 години? Те не са 12, а са малко по-малко, но какво се е случило в здравеопазването? То се е случило. Няма смисъл в състояние на криза да се опитваме да се правим на реформатори на здравеопазването, за да се покажем какви експерти сме. В момента има нужда от навременна помощ и хората, имащи нужда от тази помощ, трябва да я получат. Всичко останало са приказки, които можем да си говорим до утре сутринта, без те да доведат до резултат. Можеше просто да гласуваме тези числа и да приключим.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Този парламент се провали и той се провали в основната си задача – да реализира промяна. Хората излязоха на площада, за да протестират срещу едно управление, което съчетаваше ГЕРБ и ДПС. И промяната не се е състояла, защото сега се наблюдава същият елемент. (Реплики от ДПС.) Има още един факт – и тогава, и сега, БСП беше тук, в залата, за да се противопоставя на този модел. И сега ще Ви кажа на какво се противопоставяме в момента. Всъщност и вчера, но особено днес, Вие сте се захванали да пречите на приемането на бюджета. От една страна, това е легитимна опозиционна практика. Това, което го изважда извън нормалното е, че сега го правите с морални аргументи колко е важен бюджетът, а тази актуализация е наистина важна и ние го казваме съвсем спокойно, защото го твърдяхме още преди няколко месеца. Тя е важна не за този министър, не и за следващия министър, тя е важна действително за хора, които се нуждаят от подкрепа, и не на последно място, уважаеми професор Ангелов, за медиците, които се борят с ковид. Вие знаете много добре какво правите и аз на Вас няма да го обяснявам! Няма да го обяснявам и на българските граждани, защото те много добре го разбират. Това, че гласувахте предложения, за да създадете прецедента от вчера, е ясно! А вчерашният прецедент се случи освен всичко друго, затова и защото пенсиите на българските граждани съвсем основателно са огромен проблем за тях, те бяха отказани систематично да бъдат преизчислявани, което доведе обезателно до такава ситуация. Ние предупреждавахме това от от доста време. И сега Вие излизате тук и сочите към неприсъстващите в залата, че те, видите ли, не искали да приемат бюджета! Нещо по-лошо, насочвате атаките си към единствения институционален авторитет, останал в тази държава, а именно към президента Радев, насрочвайки този бюджет, обвинявайки го за това, което Вие сте приели. Това е поведение, което граничи с подлост! Вие го знаете, знаят го и тези, които гледат, а дори си позволихте да наречете президента Радев рецидивист. Останахте помежду си и почнахте да се забавлявате един с друг, да се подхилвате и да обиждате държавния глава. Ще Ви кажа обаче в какво президентът Радев наистина ще рецидивира – ще рецидивира, като Ви победи категорично на скорошните избори така, както го направи преди няколко години.

грешно. Това, което направихте днес, ще го платите утре. ЦОНЕВ (ДПС): Госпожо Председател, уважаеми колеги! Толкова млад, толкова умен и толкова надежден депутат, а колко бързо се научи да демагогства.

Защото като се обръщате към ДПС, трябваше да видите принципната ни позиция от първия момент на защита и участие в този бюджет, а не можеше да не се възмутим от това. Ние помагахме от първия до последния момент до преди малко горе в залата, за да се случат и трите бюджета. Няма как да отминем това поведение, което в момента противоречи абсолютно на всякаква логика, всякакви правила и всичко онова, за което се говори, но не съм станал за това да Ви отговоря. Станал съм, за да Ви кажа, че господин президентът Радев, който Вие толкова много боготворите и харесвате, отдавна не е институция, отдавна не е единственият останал институционален фактор. Той е всичко друго, но не и това, което трябва да бъде един български президент. В момента той нарушава духа на Конституцията! Ако ми кажете, че не нарушава буквата... Преди една седмица приключи конституционната процедура и не може този парламент да избере правителство. Какво следваше да направи? С какви мотиви и на кого дава време? Кой му е дал правото да дава време? Кой му дава правото да нарежда на българския парламент какво да направи? Да, ние приехме да направим актуализацията на трите бюджета заради хората – да си избираме дата, да избираме още кои закони да бъдат приети от един парламент, за който Крум Зарков твърди, че се е провалил. Самият Крум Зарков твърди, че се е провалил! Да, провалил се е и се е провалил в основното – да излъчи легитимна изпълнителна власт. И Конституцията е категорична – приключи ли тази процедура, разпуска се парламентът. На какво си играем в момента? На какво си играе българският президент в момента – на институционалност

Господин Чолаков, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Щях да кажа нещо аналогично на това, с което започна господин Цонев. Господин Зарков е млад човек, но е стар парламентарист и всъщност е много по-стар парламентарист мен, по-запознат е с парламентарните процедури и с конституционната практика и би трябвало да знае, че този парламент е свършил и тъй като е свършил, той няма право да приема фактически повече закони. Това, че стоим в момента в залата, включително и ние от коалицията на ГЕРБ-СДС, е израз на добра воля, за да мине актуализацията на бюджета, срещу която знаете, че ние сме изначално против, защото смятаме, че няма нужда от такава, то стоим от добра воля. Господин Зарков, съжалявам, че трябва да го кажа, но във втори парламент – искам да Ви припомня предишният парламент как свърши. Имаше едно пиратско превземане на парламента, абордаж го нарекох тогава и това беше абордаж срещу парламентаризма с цел на форсмажор да се приемат измененията в Избирателния кодекс. Тогава Вие ги подкрепихте и мисля, че пострадахте. Не знам защо го направихте. Може би, защото е модерно, може би, защото трябва да сме тренди, но Вие загубихте! В момента присъстваме на абордаж срещу българския парламентаризъм с актуализацията на бюджета, за която всички знаем, че е излишна. Значи, това разрушаване на парламентаризма, в което участват повечето партии в този парламент, няма да свърши добре. Съгласен съм с господин Цонев, че парламентът е достатъчно жизнен като идея за парламент, защото ние сме тук, за да пазим идеята за парламент, а не да приемем някакъв Закон на абордаж и да извършим държавен преврат

Въпросът ми е: защо излязохте да демагогствате по темата за допълнителните възнаграждения на фармацевтите, които също са на първа линия? Много пламенно ги защитихте, можете и това е талант – аферим, както се казва,

– е ли добре за България, е ли добре за народа? Ще Ви кажа, господин Зарков, че ние участвахме преди пет години много активно в президентските избори и съм участвал не просто с гласуване, активно съм участвал с идеята, с надежда да изберем контрапункт на модела ГЕРБ, а не реваншисткия модел с обратен знак, но по-силен! надежда съм участвал, а не за противопоставянето, не за барикадата, не за съсипването на авторитета и на парламента, и на политическите партии, и на демокрацията, разбира се! Що се отнася до бюджета – да, той е внесен, както каза господин Цонев, ние сме активни от първата минута и казахме „да“, но бяхме против. Казахме, че има инструментариум, с който да се върви оттук насетне. Бяхме активни от внасянето му в Комисиите и в пленарната зала, за да сме наистина отговорни и да намерим добрите решения, които според нас са добри в тази кризисна ситуация кои са антикризисни мерки и кои мерки трябва да се приемат след това и по-дългосрочно в следващия парламент. Бяхме активни и честни през времето, за да кажете Вие, че проваляме бюджета. Не, не, не, господин Зарков,

заедно – и за субсидията, и за изборите, и така нататък, и така нататък. Кой всъщност Ви каза да пакетирате ГЕРБ и ДПС, за да се оформи друга ос на мнозинството?

Кой, кой, кой? Можете да нямате съгласие, но аз имам право и ето какво виждам в залата: в залата виждам ГЕРБ и ДПС, които не само че работят заедно, а и се радват и може би имат облекчението

Означава да говориш нещо, а да мислиш нещо различно. Може да не сте съгласни с това, което мисля, но Ви уверявам, че го мисля и когато виждам опитен бюджетар като Вас, за да Ви върна комплимента и уважението, който в Комисията по бюджет не подкрепя едни предложения, а ги подкрепя просто в залата, не мога да допусна, че това е, защото сте се разсеяли тогава или защото не разбирате какво се случва тук! Виждам господин Чобанов като опитен бюджетар. Това, за което гласувате, не мога да допусна нито за секунда, че не го правите, за да бавите време. А защо бавите време? Защото не казвате това, което искате всъщност да се случи – Вие не искате този парламент да продължи нито една секунда, първо, защото бяхте против

Продължавам по репликите и ще се придържам стриктно към тях. Поне Вие казвате за законите за съдебната власт, че не ги искате и това е позиция. Тези срещу мен не казват, че не ги искат и това не е позиция.

В момента това, което се случва – този парламент функционира по-силата на българската Конституция, колко време тя е отредила на президента и свободата му да реши. Това, естествено, не може да е безкрайно и именно затова се съставя това напрежение. Именно затова сме тук в 10 без 20, защото няма време и всички го разбират.

за да се опитаме да приемем актуализацията на бюджета, към която от самото начало се отнасям с резерви и за която предупредих, че отваря кутията на Пандора, тъй като няма мнозинство и тъй като изключително неподготвени хора си играят с огъня. Това се доказва за пореден път в момента. Воден от разбирането си, че отново трябва да съм конструктивен, отидох да потърся всички тези бюджетари от тази страна на залата, които не са в залата,

те започнаха да ми крещят, че саботирам приемането на закони, които нито са предмет на пленарната зала, нито има редовно свикана комисия за тях, нито се спазва каквато и да било процедура, дори не знам кои са тези закони. Но явно това е общото у демагозите – да обвиняват хората, които се мъчат и си вършат съвестно работата, че саботират процеси, което няма как да го правя, тъй като имам институционалната култура и разбиране – и винаги съм я имал, и никога не съм си позволил

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи Ясно е за мен като лекар, че цялата процедура по обсъждането и гласуването на Закона за Националната здравноосигурителна каса – за корекцията на бюджета, да го наречем така условно,

и у нашите зрители, които вече ги малтретираме 12 часа да гледат тук неща, които не са лицеприятни, създават се условия за едно безкрайно протакане. Аз си позволявам да се обърна към Вас с цялото си уважение, но и с известен укор, че не можем да превръщаме обсъждането на Закона за Националната здравноосигурителна каса в размяна на сакрални твърдения, оценки на целия политически живот, политически фигури, кой какъв е и защо е такъв. Ние сме се събрали тук, и Вие ни оставихте тук, госпожо Председател, да обсъждаме Закона на Националната здравноосигурителна каса, а не да правим заключение какъв е доктор Кацаров, какъв е някой друг, или трети. Това не ни е работа тази вечер. И ако парламентарната група на БСП стои тук и ще остане докрай, както казваха едни известни журналисти – до дупка, то е за да не пречим на процедурата по дебатите и утре да остане само гласуването, но виждам, че някак си Вие сте склонна да изтървете заседанието от неговите строги рамки – обсъждане на Националната здравноосигурителна каса, и то да се впусне в какви ли не обсъждания, в какви ли не обвинения, в какви ли не заключения. Ние внимателно сме разгледали следващите точки – след точка първа, там няма нещо, по което да не сме съгласни с предложенията, и ще ги подкрепим. Но много Ви моля всички Вас, не превръщайте тази вечер в трибуна на излияния на Вашите политически амбиции, на Вашите политически укори, на Вашите политически прогнози. Тук не е място за това. Сега обсъждаме само Закона за Националната здравноосигурителна каса и неговата корекция. С всичките си действия по първа точка, това беше минирано, сериозно минирано и бяха предприети действия, които счупиха финансовата рамка на и сега ние стоим тук да слушаме този или онзи в неговите обвинения, да не казвам пак името на доктор Кацаров, да не казвам и други политически фигури. Много Ви моля да си влезете в

Извинявам се, че за втори път взимам реплика, госпожо Председател, но сега сме останали между нас си и можем да си кажем някои работи. Вижте, хубаво е, между другото, че в момента тук останаха така наречените системни партии, защото ние сме тези, които можем да покажем институционално мислене, ние сме тези, които можем да покажем достойнството на парламента и хората, които могат да въведат тази дискусия в ред. Исках да взема бележка обаче, да направя бележка по изказването на професор Михайлов, дълбоко уважавания професор Михайлов. Господа, колко пъти от тази трибуна трябва да обясним,

България“.) …хиляди пъти обясниха, че при редовно правителство не може да се вкара бюджет, без да е осигурено парламентарното мнозинство. Защо Вие, които сте стара, утвърдена, стабилна, умна партия, не помогнахте на тези млади хора да направят мнозинство и да се приеме бюджетът? Защо не можахте да им помогнете?

Излизате и говорите за другите народни представители, а го правите същото. Защо? РАДОМИР ЧОЛАКОВ: Извинявам се, госпожо Председател. Извинявам се сърдечно, поднасям извинения. Но Вие бяхте тези, които можеше да им помогнете да направят мнозинството, след като не можахте, дайте да признаем, както каза господин Зарков, че този парламент се е изчерпал, се е провалил и да отиваме на избори. И няма защо президентът да продължава повече тази агония. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Чолаков. За друга реплика? Не виждам. Господин Михайлов?

уважаеми господин Министър! Уважаеми господин Чолаков, извинявайте, с цялото ми уважение към Вас, което питая наистина като към специалист в областта на правото, тук не сме останали да си кажем някои работи, в никой случай, тук сме останали – и затова си позволих да взема думата, да имаме отношение по конкретния бюджет, това е истината. А всичко останало, което говорите, че служебното правителство няма право да предложи такъв бюджет, всичко това се решава от Конституцията. То го е предложило и този бюджет Ви уверявам, ще се реализира и ще се гласува. Това ще стане. Така че, колкото и сега да упорстват всички тук, и до среднощ да вървим, нещата няма да се променят. Не бива това да се превръща в един фарс и затова Ви моля по същество само да бъдат изказванията. Благодаря Ви, госпожо Председател.

Колеги, вярно е, че обсъждаме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Здравната

Че парламентът е изчерпан, то е видно за всички. И хората, които гледат в момента през телевизорите, много добре го осъзнават това нещо. И когато намесваме Конституцията, нека да си зададем въпроса защо Конституцията казва, че когато не се състави правителство с третия мандат, незабавно парламентът се разпуска и в срок от два месеца се провеждат следващите парламентарни избори.

защо го е казала Конституцията? Точно заради това. Аз много неща съм виждал и много дебати съм виждал в тази зала през последните години, но никога не съм виждал тези, които защитават правителството и бюджета, да ги няма в залата. Госпожо Василева, обръщам се абсолютно добронамерено към Вас. Всякакви ситуации е имало, но тези парламентарни групи, които подкрепят бюджета, трябва да са тук. Вие бяхте радетели на това да се внесе Законопроектът за държавния бюджет и каквото залата реши. Ами, да, точно така се случва, госпожо Василева, и това е проблемът, че каквото залата реши точно прави прави този хаос, който накрая ще го понесат българските граждани. И няма как да обвините ГЕРБ и СДС като парламентарна група, която беше токсична, мафиотска организация, вредна – да не изброявам още друг куп епитети, че бламира приемането на държавния бюджет, на Здравната каса и на ДОО, защото Вие бяхте носителите на промяната, Вие бяхте на улицата, Вие казахте, че ще донесете тази промяна, промяната в парламентаризма, начина на дебати и така нататък, но не го направихте, и се провалихте.

сега най-вероятно щяхме да имаме и правителство, щяхме да имаме и приет бюджет – на Здравната каса, на ДОО и националният бюджет. Всичко, колеги, се прави в името на това да се угоди на един човек, който единствено и само го интересува неговия втори мандат.

нямаме консенсус по нито една тема, а Вие сега ще правите в останалите ден-два от този парламент, който е изключително несъстоятелен, ще правите съдебна реформа. Това всъщност е целият въпрос и ние, по-скоро, Вие сте заложник на този човек. Той не е президент, господин Зарков, на всички българи, той е президент единствено и само на тези, които го харесват и на тези, които му ходят по акъла. Ето това е

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Ненков, въпреки късния час и всички изхабени нерви в рамките не само от днешния ден, но няколко дни подред,

как без актуализация на бюджета не можем да повишим пенсии, не можем да осигурим парите за първа линия на лекари за пандемията и така нататък.

Казвам го спокойно не защото се опитвам да Ви обвинявам, а защото се опитвате да използвате едни номера, които са използвани много преди Вас в тази зала. Нали не си мислите, че Вие сте ги измислили? Това, което Вие започнахте да правите още от вчерашния ден с ДОО, да гласувате масово всичко, което се предлага, да гласувате за, за да правите кашата – говоря за колегите от ГЕРБ. (Шум и реплики.) Господин Хамид за Вас не съм казала нищо. Умишлено вкарахте цялата пленарна зала в този капан – да се налага да прекъсваме заседания, да оправяме доклади…

Благодаря Ви, госпожо Василева. Уважаеми господин Ненков, казахте, че всички са избягали, нека да бъдем коректни – госпожа Василева е тук. Но не знам дали Вие, дали тя, след като два дена или цяла седмица, говорите или говореха за сватба – това е думата на седмицата, видяхте ли как се изсули Филип Станев? Помните ли оня филм „Булката беглец“ със Сандра Бълок? Филип Станев избяга като булката беглец.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ненков, аз само ще Ви припомня, че това това объркване в бюджета на Здравната каса стана, защото ние подкрепихме едно от предложенията на госпожа Манолова, която я няма тука, и на „Демократична България“ също подкрепихме едно от предложенията. И е много смешно, сега те щели да правят, да Ви информирам, съдебна реформа. Същите хора, дето ги няма тук, дават пресконференция в коридора и казват: ние сега започваме съдебната реформа. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Господин

сбъркан е моделът. Първо се прави правителство, прави се мнозинство, а Вие избягахте – подведохте хората. Втори път отидохме на избори – пак подведохте хората. Ако си бяхте направили правителството, ако бяхте излезли тука, ако си бяхте защитавали бюджета, ако искате направете съдебна реформа, пенсионна реформа, и която и да било друга,

…защото трябва да направиш компромиси и защото трябва да си диалогичен. Това с мафиотските системни партии, с партиите на статуквото – няма да стане, съжалявам. И на трети избори, и на четвърти да отидем – пак няма да стане! (Ръкопляскания от за България): Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, искам да Ви информирам, че все пак нашата парламентарна група е тук, за да обсъжда бюджета – промените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Заседанието в последните минути се превръща в някакъв психиатричен сеанс – споделяне на някакви политически разсъждения, откровения, разяснения, обяснения. Мисля, че това е издевателство над нас самите, но преди всичко към българските граждани, които искам да Ви напомня, продължават да ни гледат по БНТ 1 и да ни слушат по БНР, просто трябва да спре. И ако следващото изказване не е по темата, нашата парламентарна група напуска това заседание. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Вигенин. Заповядайте, господин Зафиров. страхувам се, че ще Ви кажа същото, което каза и господин Вигенин, държа да Ви кажа, че часът е 22,00. От 13 часа парламентарната група на „БСП за България“ стои тук и очаква да въведете някакъв ред в залата и да си свършим работата, защото ние сме дошли тук да гласуваме актуализация на бюджета.

Колеги, наистина е доста късно, но взехме решение, че ще участваме в обсъждането на Законопроекта за актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и в този смисъл моето изказване е в разглеждания параграф, който обсъждаме в момента. Много моля, госпожо Председател, да помолите вносителите – господин Ивайло Христов и госпожа Мая Манолова, на предложението за създаване на нов параграф със съответното съдържание в чл. 5, ал. 1, т. 1 и съответно колегата Ивайло Христов, мисля че е от „Има такъв народ“, да влязат в залата, защото имам конкретен въпрос към тях. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Всъщност и Вие не направихте нищо по § 2. (Смях и оживление.) Обаче иначе всички правите коментари. Добре, Ивайло Христов и Мая Манолова да влязат в залата, за да си дебатират текстовете и да си ги представят. Има ли други желаещи по § 2? Няма. Закривам дебата. Преминаваме към § 3.

като недопустимо, тъй като то излиза извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект. Мотиви: Предложението по т. 2 не се отнася до конкретните финансови параметри и разпоредби, предмет на разглеждания законопроект. Направеното писмено предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е в противоречие с чл. 79, ал. 2. изречение първо от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Във внесения от Министерския съвет Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. няма предложения за изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност и съответно такива не са били подложени на разглеждане па първо гласуване. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. В „Преходни и заключителни разпоредби“ се правят следните изменения и допълнения: „В параграф 1 новата алинея 5 се изменя така: „ал. 5. Средствата по ред 1.1.3.9. се разпределят и заплащат за поставяне на ваксини срещу COVID-19 за здравноосигурените лица след сключване на договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Ганев и Александър Симидчиев. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител Силви Кирилов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3: „§ 3. В „Преходните и заключителните разпоредби“ се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 8 се създава ал. 3: „(3) От средствата по чл. 1, ал. 2, ред 1.3. „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ и в изпълнение на ал. 1 и 2 се определят определят 2 500 хил. лв. за изпълнение на дейността по здравни грижи, осъществявана в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти.“ 2. В § 12 ал. 1 и 2 се изменят така: „(1) Националната здравноосигурителна каса заплаща стойността на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания до 31 декември 2021 г., при досегашните условия и ред до размерите, определени към 31 декември 2019 г.“ (2) Националната здравноосигурителна каса заплаща до 31 декември 2021 г. средствата за предоставените на хората с увреждания помощни средства, приспособления,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Искам да призова колегите от ГЕРБ да подкрепят предложението на Мустафа Карадайъ и група народни представители, защото то е в съответствие със Закона за здравното осигуряване. Става въпрос за тези прословути 14 милиона за ваксини, които са отделени в отделен ред – за първи път. Никой не ми обясни защо, по какъв механизъм ще се плаща на РЗИ-та. Многократно задавах този въпрос, но все пак е по-разумно, ако се запише редът и начинът за предоставяне на този вид медицински дейности в Рамковия договор след договаряне и след анексирането му след преговори с Българския лекарски съюз. Така че смятам това предложение за абсолютно резонно. Съжалявам, че колегите от „Демократична България“ оттеглиха своето аналогично предложение, защото бяха подведени по време на заседанието на Бюджетната комисия, защото в това абсолютно има смисъл и е в съответствие с действащото законодателство и конкретно със Закона за здравното осигуряване. Но, моят въпрос тук е към министъра на здравеопазването: защо тук отново се появяват средства, които ще се отделят за практиките на специалисти по здравни грижи – медицински сестри, лекарски асистенти и акушерки, в определен размер, без да е ясно по какъв механизъм тези средства – виждам че има проект за промяна на основния пакет дейности в Наредбата на Министерството на здравеопазването, но след това трябва да има задължително договаряне с защото съсловието на медицинските сестри не е договорен партньор? По какъв механизъм тези дейности ще бъдат остойностени и на кой ще се заплащат? И защо, господин Министър, Вие, който бяхте противник на първоначалното разпределение на резерва на Касата по определени пера медицински дейности, сега сте се съгласили 20 милиона изрично да се запишат отново от резерва и този резерв да се намали още повече – да останат само 5 милиона, като знаете, че от тях – тук в този параграф, сте предвидили да се използват само 2,5 милиона. Това не създава ли проблем за усвояването на резерва според решението на Надзорния съвет при установени дефицити за изплащането на отделните видове медицинска помощ. Моля да отговорите на тези въпроси, за да може ние убедено да вземем решение как да гласуваме и да подкрепим това предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА Не виждам. Господин Министър, искате ли думата? Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Дариткова! Средствата за ваксини на регионалните здравни инспекции ги изплащаме от бюджета на Министерството на здравеопазването за ваксини. Това са средствата, които Здравната каса изплаща на общопрактикуващи лекари, за поставяните от тях ваксини. Що се отнася до възможността сестри, акушерки да извършват патронажна грижа, тя вече е предвидена – изменението в основния пакет е направено. Те ще могат да извършват тази дейност или като самостоятелни практики, или като работещи в практиките на общопрактикуващите лекари. Смятаме, че това е правилно, това е патронажна грижа за здрави, новородени деца – да се помогне в първите седмици, след като е родено детето, на родителите да се окаже тази грижа. Което е важно и като мярка за превенция и профилактика – нещо, което сме говорили много пъти от тази трибуна, че е липсвало в нашата здравна система, че е предлагано в ограничени размери. Това е една много добра възможност. Дали и как, и колко от тези средства ще бъдат усвоени? Аз не мога да отгатна сега. Ако те не бъдат усвоени Надзорният съвет на Здравната каса има право да ги пренасочи за други дейности. Каквато и част обаче от тях да бъдат усвоени, това ще бъде едно добро начало и е хубаво Вие да го подкрепите, така че да създадем тази възможност. Надявам се следващата година, когато се избере ново Народно събрание, редовно правителство, тя да бъде разширена, защото това е една положителна стъпка напред. Благодаря Ви. Други изказвания? За отношение, заповядайте, госпожо Дариткова. По-скоро за становище към казаното от Вас, заповядайте. Искам да направя едно уточнение. Патронажната грижа съществува и е в пакета на общопрактикуващите лекари. Те са длъжни след изписване на новороденото, да го посетят до определени часове и всичко това функционира в момента в България и да направят още едно посещение в рамките на месеца. Така че това е нов вид дейност, която обаче не е ясно по какъв начин ще се регламентира и съвместява с дейността на общопрактикуващите лекари? И на мен не ми е ясно наистина Вие това като преговори реализирали ли сте го със съсловната организация, защото начинът на предлагане на определен вид помощ, механизмите, редът, остойностяването, всичко това трябва да мине през Национален рамков договор. И това беше моят въпрос. Чудесно е, че сте променили пакета, но процедурата предстои. Освен това в рамките на този бюджет ние бяхме предвидили такава възможност – до 20 милиона по решение на Надзорния съвет, след като са извървяни всички тези стъпки, да може да се използват именно за тези сестрински грижи, които ние въведохме с промяна в Закона за лечебните заведения, затова за мен неяснотите остават. И не ми отговорихте на другия въпрос: защо има два механизъма на заплащане на ваксини на здравноосигурените лица? От една страна, чрез трансфер от бюджета, а от друга страна, чрез здравноосигурителни вноски? Ето този двоен режим остана неясен, необясним и за мен създава проблем при реализирането на ваксинационната програма. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. За други изказвания? Не виждам. Госпожо Пешева, моля, докладвайте последния параграф.

Не виждам. Закривам дебата. Обявявам следващото заседание – утре от 14,00 ч.